Gospođe i gospodo zastupnici, nastavljamo sjednicu. Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2005. godinu Sukladno članku 36. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dostavila je navedeno izvješće. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predstavnik predlagatelja, predsjednica vijeća, Olgica Spevec će dodatno obrazložiti prijedlog. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Kao što je predsjednik rekao, Agencija je sukladno članku 36. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja Hrvatskom saboru godišnje izvješće kojim Sabor kao svog osnivača obavještava o svom radu i jednako tako i širu javnost. Važno je također uvodno istaknuti da su sadržaj i struktura godišnjeg izvješća za 2005. godinu izmijenjeni u odnosu na prethodna izvješća, jer su u ovom izvješću sadržane i aktivnosti agencije u svezi provedbe Zakona o državnim potporama što je ranije bio predmet posebnog izvješća Agencije. Stoga je godišnje izvješće strukturirano i obrađeno kroz dvije osnovne tematske cjeline. U prvoj su predočene aktivnosti agencije koje se odnose na problematiku za štite tržišnog natjecanja u užem smislu, tj. provedbu zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, dok su u drugoj opisane aktivnosti i rad agencije u svezi provedbe Zakona o državnim potporama. Također radi stjecanja cjelovitijeg uvida u rad agencije u prilogu koji je sastavni dio izvješća, po prvi put je dat popis te najvažnija obilježja svih predmeta o čijem je meritumu odlučivalo Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja. Tijekom 2005. godine okončan je rad na usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s područja tržišnog natjecanja sa pravnom stečevinom Europske unije što je obveza koja proizlazi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U ovoj godini naime, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela je dvije preostale uredbe kojima se uređuju uvjeti za skupna izuzeća Sporazuma o osiguranju i Sporazuma o prijenosu tehnologije, a detaljan prikaz tih uredbi također se nalazi u izvješću. Međutim, s obzirom na činjenicu da je tijekom dubinskog sagledavanja zakonodavstva tzv. screeninga za poglavlje tržišno natjecanje utvrđena potreba daljnje dorade domaćeg zakonodavstva sa područja tržišnog natjecanja osobito kad se radi o stvaranju uvjeta za uspostavu što učinkovitijeg i djelotvornijeg sustava, agencija će tijekom sljedeće godine izaći s određenim prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, odnosno nastaviti s procesom usklađivanja zakonodavstva kako bi se adresati zakona već i prije stjecanja članstva u Europskoj uniji upoznali i privikli na sustav koji je na snazi u Uniji. U provedbi važećeg zakona djelokrug agencije čine upravni poslovi koji obuhvaćaju: ocjenu ograničavajućih sporazuma između poduzetnika, utvrđivanje zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika te ocjenu dopuštenosti koncentracija poduzetnika. Istodobno agencija je sukladno zakonu ovlaštena davati mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja kao i mišljenja na zahtjev poduzetnika i drugih adresata propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Dakle nadležnosti agencije detaljno su propisane zakonom i njezine su aktivnosti usmjerene na izvršavanje poslova i zadataka koji proizlaze iz tog zakonom utvrđenog djelokruga, a ne na sva pitanja i problematiku od utjecaja na uvjete pod kojima se odvija tržišno natjecanje u Republici Hrvatskoj, a koja su predmet drugih propisa, kao što su propisi o javnim nabavama, nelojalnoj konkurenciji, trgovinskoj politici, sektorskom reguliranju određenih sektora itd. Držim važnim ovo naglasiti u cilju izbjegavanja možebitnih nesporazuma i nejasnoća oko aktivnosti i rada agencije. Tijekom 2005. godine agencija je okončala postupke i donijela odluke ukupno 237 predmeta, tako da je i u ovoj godini održan relativno visok stupanj ažurnosti pri rješavanju pristiglih predmeta. Pritom smatram važnim spomenuti sljedeće. Otkrivanje i kažnjavanje najtežih oblika sprječavanja, narušavanja i ograničavanja tržišnog natjecanja kao što su cartelni sporazumi među poduzetnicima, odnosno zabranjeni sporazumi ili dogovorit primjerice primjerice o cijenama, podjeli tržišta, količinama proizvodnje i sl. u suvremenom pravu zaštite tržišnog natjecanja smatraju se najsloženijim i najtežim poslovima tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i prioritetom svake institucije koja se time bavi. Slično se odnosi i na sprječavanje zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika koji se nalaze u takvom položaju. Ti su poslovi vrlo složeni. Oni zahtijevaju kompleksne ispitne istražne postupke, ekonomske i pravne analize, odnosno dokazne postupke pa nerijetko traju godinama. Stoga se u razvijenim zemljama učinkovitost i rezultati rada tijela poput naše agencije više ne mjere količinom, odnosno brojem riješenih predmeta već kvalitetom donesenih odluka i odgovarajućim kažnjavanjem poduzetnika koji svojim ponašanjem narušavaju tržišno natjecanje. Tome treba pripisati i manji broj riješenih predmeta u 2005. godini u odnosu na 2004. Polazeći od takvog pristupa u ovom izvješću izdvojena su i detaljno opisana ona rješenja agencije koja su prekinula ponašanja i praksu određenih poduzetnika suprotna zakonu. Također upozoreno je na činjenicu da odluke agencije neće dati odgovarajuće učinke sve dok se ne izmijeni postojeći sustav kažnjavanja koji je u rukama prekršajnih sudova danas, koji su izrekli do sada vrlo male i simbolične kazne i to u svega nekoliko slučajeva. Drugi dio aktivnosti agencije odnosi se na davanje mišljenja na prijedloge zakona ili druge propise kojima se djeluje u smjeru promicanja politike zaštite tržišnog natjecanja. U 2005. godini agencija je dala 59 stručnih mišljenja kojima je između ostalog ukazala na neka rješenja zakona i drugih propisa koja dovode do negativnih učinaka na tržišno natjecanje, a time naravno i na potrošače. Ovdje posebno ističem mišljenje agencije u svezi s načinom utvrđivanja tarife odvjetničkih usluga, načinom uređenja taxi prijevoza u gradu Zagrebu, potom u Republici Hrvatskoj itd. U dijelu izvješća koji se odnosi na državne potpore opisane su aktivnosti agencije u radu na donošenju novog Zakona o državnim potporama koji je u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom EU. U 2005. godini riješen je na ovom području 91 predmet, ali pri tom treba naglasiti da je najveći dio aktivnosti u Agenciji u ovoj godini bio usmjeren na suradnju i komunikaciju sa davateljima državnih potpora, te na upoznavanje i edukaciju kako davatelja tako i korisnika državnih potpora o pravilima i novom pristupu državnim potporama, kojima se s jedne strane potiče dodjela onih potpora koje imaju minimalno negativan učinak na uvjete pod kojima se poduzetnici natječu na tržištu, a s druge strane sprječava trošenje novca poreznih obveznika u svrhe koje nisu opravdane javnim interesom već se time pogoduje samo izabranim korisnicima. S obzirom na to da je proteklu 2005. godinu obilježio i početak pregovora o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji problematika zaštite tržišnog natjecanja kako s aspekta usklađivanja zakonodavstva tako i s aspekta njegove učinkovite provedbe, odnosno ispunjavanja preuzetih obveza je također dobila novu dimenziju i važnost. To potvrđuje i upravo objavljeno Izvješće o napretku, "Progress report" koje je pored ukazivanja na postojeće nedostatke i probleme na ovom području kao što su nezadovoljavajuće funkcioniranje pravosuđa, nedostatak jedinstvenog sustava tržišnog natjecanja, kada su u pitanju neki sektori, primjerice telekomunikacije i bankarstvo, ipak konstatira i određeni napredak na ovom području. U odnosu na rad Agencije ocijenjeno je da je postignut napredak vezan uz usavršavanje i vođenje postupaka, pozitivno je ocijenjen način na koji se Agencijom upravlja, te ukazano na potrebu osiguranja financijskih sredstava kako bi se Agencija mogla nositi sa znatnim i stalnim povećanjem poslova i potrebama usavršavanja njenih djelatnika. Zaključno, dozvolite mi da još jednom naglasim da su ključne aktivnosti Agencije u 2005. godini kao i danas usmjerene na što kvalitetniju i učinkovitiju provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakona o državnim potporama, te da su njene ovlasti strogo ograničene spomenutim propisima. U tom okviru i kritičko sagledavanje rezultata i učinaka rada Agencije su dobrodošli i samo nam mogu pomoći u našem daljnjem radu. Mada smo svjesni činjenice da su često percepcije i očekivanje javnosti u odnosu na ovlasti i mogućnosti djelovanja Agencije iznad njenih zakonom utvrđenih aktivnosti. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Izvjestitelji odbora? Za gospodarstvo, razvoj i obnovu, predsjednik Odbora, poštovani zastupnik Drago Pukleš, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Agencije, poštovani zastupnici. Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskog sabora na 47. sjednici održanoj 15. studenog 2006. razmotrio je Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2005. godinu koje je predsjedniku Hrvatskog sabora sukladno članku 36. stavku 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja dostavilo Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja aktom od 27. rujna 2006. godine. U uvodnom izlaganju podnijela je predstavnica predlagatelja, naglašavajući da su u privitku materijala navedeni svi slučajevi je Agencija obradila tijekom 2005. godine te ukazujući da treba imati u vidu nadležnost Agencije koja se odnosi na državne potpore. Istaknula je da je prijeko potrebno doraditi prava Agencije vezano za sankcioniranje protupravnosti. Slijedom navedenog bit će potrebno izmijeniti Zakon o sudovima, te će o rješidbama Agencije u drugostupanjskom postupku odlučivati trgovački sudovi ili upravni sud koji je po pozitivnim propisima nadležan rješavati u drugostupanjskom postupku. Osnovni pravci rada Agencije su rješidbe vezane za kartelne sporazume, kršenje odredbi o tržišnom natjecanju, davanje mišljenja na prijedloge zakona i podzakonskih akata, te davanje različitih očitovanja. Jedna od osnovnih nadležnosti Agencije i edukacija stranaka vezana za državne potpore uz napomenu da je Agencije sudjelovala i u donošenju Zakona o državnim potporama. Na pitanje da li bi bilo učinkovito da se Agenciji propišu veće ovlasti u sankcioniranju protupravnog postupanja predstavnica predlagatelja ukazala je na postojeće stanje koje svakako treba mijenjati jer Agencije prijavljuje prekršaj nadležnom prekršajnom sudu koji u slučaju žalbe mora čekati rješenje upravnog suda. A dok se sve navedene radnje provedu dolazi do zastare prekršajnog postupka. Obzirom na postojeće stanje, stajalište je Agencije da bi ona u svojim rješidbama trebala utvrditi eventualno protupravno ponašanje te izreć kaznu za isto, a trgovački sud bi trebao biti sud nadležan za rješidbe o žalbama protiv akata koje donosi Agencija. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru sljedeći zaključak: Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2005. godinu. Hvala. Otvaram raspravu. Za klub zastupnika IDS-a poštovani zastupnik Valter Poropat. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja s kolegom, kolegice i kolege zastupnici. Zbog svijesti kako je tržišno natjecanje i njegova regulativa u Republici Hrvatskoj vrlo mlada disciplina o kojoj veliki dio poduzetnika i javnost relativno malo znaju, izvještaj Agencije uvijek ima i izvjesnu edukativnu notu, a potkrijepljen je i primjerima koji ilustriraju postupanje u različitim predmetima. Klub IDS-a podržati će Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ne samo zbog detaljno prikazane analize Izvješća i poteškoća u radu Agencije već i radi realnih i konkretnih prijedloga za mogućnost poboljšanja rada Agencije u kojoj je bit postojanja učinkovito tržišno natjecanje, odnosno uspostava tržišta na kojem poduzetnici sudjeluju potpuno ravnopravno i pod jednakim uvjetima, a njihov položaj na tržištu vrednuje se isključivo kvalitetom proizvoda i usluga koje nude. Iz činjenice da je zaštita tržišnog natjecanja i ustavna kategorija koja svim poduzetnicima osigurava jednak pravni položaj na tržištu, a poduzetnička i tržišna sloboda su temelji gospodarskog ustroja Republike Hrvatske, jačanjem poduzetničke kreativnosti uređuje se tržišno natjecanje kojim se podiže kvaliteta i određuje cijena proizvoda i usluga, a potrošači dobivaju mogućnost izbora većeg broja ponuđenih proizvoda i usluga od više ponuditelja, a što je najvažnije bolje kvalitete i po nižim cijenama. Upravo navedenim ispunjava se zadatak prava tržišnog natjecanja koji onemogućava bilo koji oblik monopola i sprječava mjere ili postupanja na tržištu koja neke poduzetnike mogu dovesti u neopravdano povoljniji položaj u odnosu na druge i istim ugroziti slobodu tržišnog natjecanja. Naime, učinkovito tržišno natjecanje je najbolji poticaj poduzetnicima za proizvodnju kvalitetnih proizvoda uz razvijanje tehnoloških inovacija što omogućuje razvoj novih, kvalitetnijih i jeftinijih proizvoda što dovodi do povećanja konkurentnosti kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Zadaća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja uređena je Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja s kojim zakonom su hrvatski propisi o zaštiti tržišnog natjecanja potpuno usklađeni s primarnim izvorom prava tržišnog natjecanja u ali da bi provedba prava tržišnog natjecanja bila učinkovita potrebno je promicati i razvijati kulturu tržišnog natjecanja. Isto tako neophodna je suradnja Agencije s posebnim regulatornim tijelima kakva su npr. suradnja sa Hrvatskom narodnom bankom regulatorom u bankovnom sektoru ili Agencijom za telekomunikacije itd., itd. što Agencija i čini. Uzimajući u obzir da je Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja u primjeni od 1. listopada 2003. godine posao usklađivanja zakonodavstva iz ovog područja s pravnom stečevinom Europske unije koje se i u Europskoj uniji mijenja i dopunjava, dakle praćenje i prilagođavanje hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije mora biti stalan i neprekidan proces i zadatak sve do stjecanja našeg članstva u Europskoj uniji. Zakon predviđa donošenje niza podzakonskih akata, a važni izvor prava tržišnog natjecanja u Europskoj uniji je i sudska praksa te će se u cilju učinkovite provedbe zakona trebati uložiti mnogo truda za institucionalno jačanje Agencije koja snosi najvišu odgovornost, ali će biti neophodna i veća specijalizacija sudaca, odnosno sudova koji odlučuju o zakonitosti odluka odluka Agencije. Dakle, Upravni sud Republike Hrvatske, odnosno sudovi temeljem odluka Agencije izriču kazne za provedbe odredbi Zakona za zaštitu tržišnog natjecanja, tj. prekršajni sudovi i Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske. Međutim, ovdje se postavlja pitanje da li ovako postavljene stvari osiguravaju brzu i učinkovitu pravnu zaštitu ili na ovaj način dovodimo do pravne nesigurnosti stranaka zbog dugotrajnosti prekršajnih i upravnih sporova i da li bi bilo učinkovito Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dati veće ovlasti izmjenom zakona ili podzakonskim aktima s time da odluke i rješenja Agencije moraju biti sprovedene, a da u nadležnosti Trgovačkog suda bude kontrola zakonitosti tih rješenja i odluka Agencije kako bi se pravovremeno pravilno postavil protiv monopola? Iz ovog izvješća vidljivo je da je pored intenzivnog rada u svezi s usklađivanjem zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja sa predsjednicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospođom Olgicom Spevec u ovom izvještajnom razdoblju otkončala veći dio od ukupno zaprimljenih predmeta te je unatoč činjenici da je i danas njezin broj zaposlenika značajno ispod potrebnog broja za učinkovitu provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja zadržala i u 2005. godini visok stupanj Rad Agencije u prošlogodišnjem razdoblju u dijelu državnih potpora je pored rješavanja redovnih predmeta bio posvećen i izradi popisa važećih …/Govornik se ne razumije./… državnih potpora i drugih akata kojima su određene ili dane državne potpore do do stupanja na snagu Zakona o državnim potporama iz 2003. godine. Značaj provedenog usklađivanja programa i akata s navedenog popisa je od posebnog značenja za otvaranje pregovora u poglavlju zaštite tržišnog natjecanja, pokrenut je i projekt …/Govornik sa Njemačkom i Slovenijom kao zemljama partnerima koji je financiran od strane Europske unije. Navedeni projekt namijenjen je podizanju stručnih kapaciteta Agencije i davatelja državnih potpora te doprinosi pored ostalog i jačanju suradnje davatelja i Agencije u pripremi novih prijedloga državnih potpora, a što je naročito korisno kada se radi o osjetljivim gospodarskim granama. S obzirom na izrečeno klub IDS-a podržati će izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2005. godinu. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo predsjednice Vijeća za zaštitu državnog natjecanja, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ocjenjuje pozitivnim te će podržati njegovo prihvaćanje. S obzirom da postoji posebno godišnje izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o državnim potporama za 2005. u ovom svom izlaganju govorit ću samo o radu Agencije u 2005. Pozitivan rad Agencije ogleda se u aktivnostima i rezultatima koje je ostvarila u 2005. godini kroz provedbu procesa zaštite tržišnog natjecanja utječući na učinkovitost gospodarstva kako na mikroekonomskoj razini tako i na provedbi potrebnih reformi i ostvarenju odgovarajućih ušteda javnih financija na razini države. Pozitivan rad Agencije ogleda se i u aktivnom promicanju prava i politike tržišnog natjecanja, davanju mišljenja na različite prijedloge akata državne vlasti, izlaganjima pred odgovarajućim poduzetničkim forumima kao i analize pojedinih djelatnosti u kojima postoje određene prepreke pristupu tržištu, a koje u pravilu ne pronalaze uporišta u zaštiti ekonomskih i drugih javnopravnih interesa. Iz izvješća je vidljivo da je Agencija od početka svog rada do danas na poslovima zaštite tržišnog natjecanja napredovala u kontinuiranom radu na unapređivanju pravnog okvira svog djelovanja i predlaganju novih rješenja koja će u praksi omogućiti višu razinu tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj. Nadalje, vidljivo je da se Agencija u svom radu služi prikupljenim iskustvima drugih zemalja, osobito članica Europske unije te nastoji na odgovarajući način uvažavajući postavke hrvatskog pravnog sustava promicati i predlagati rješenja koji hrvatski sustav zaštite tržišnog natjecanja čine suvremenim i usporedivim sa standardima pravne zaštite na razini Ovakav rad Agencije najbolje je došlo do izražaja u pregovorima u procesu pristupanja Europskoj uniji u kojem je tržišno natjecanje postavljeno kao jedno od mjerila pripremljenosti i spremnosti Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji kroz postojanje pravnog okvira tržišnog gospodarstva i tržišnog natjecanja koje je u procesu usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije. Prema izvješću, najvažnije aktivnosti Agencije u zaštiti tržišnog natjecanja izražene su kroz sljedeća područja: ocjene ograničavajućih sporazuma između poduzetnika, utvrđivanje zlouporaba vladajućih položaja poduzetnika te ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika. Agencija je vrlo uspješno obavila svoju zadaću otkrivajući i sprječavajući razne oblike zlouporaba koje poduzetnici čine kako u sklapanju ograničavajućih tzv. kartelnih sporazuma tako i u vladajućem položaju poduzetnika u kojima poduzetnici najčešće poduzimaju radnje u cilju sprječavanja pristupa tržištu novim konkurentima, odnosno u onemogućavanju opstanka postojećih konkurenata na tržištu prisiljavajući ih nedopuštenim radnjama na povlačenje s tog tržišta. Agencija je također kroz ovo izvješće pokazala važnost njezinog preventivnog djelovanja na tržištu upoznavajući poduzetnike s ponašanjima koje se smatraju zlouporabom vladajućeg položaja kako bi ih se navelo da uopće ne pokušavaju takva ponašanja primjenjivati u praksi. Također i na području dopuštenosti koncentracije poduzetnika Agencija je pokazala svoj uspješni rad dokazujući da je potpuno pogrešno uvriježeno mišljenje da su koncentracije poduzetnika bez iznimke štetne i stoga apriori zabranjuje. Upravo suprotno broj zabranjenih i uvjetno dopuštenih koncentracija kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europskoj uniji i u svijetu neznatan je u odnosu na broj ukupno provedenih koncentracija i iznosi ispod 1%. U postupku ocjene dopuštenosti koncentracija a prema kriteriju njenih učinaka na tržištu natjecanje Agencija usko surađuje sa svim sudionicima ali i sa svim poduzetnicima na čije bi poslovanje provedba koncentracije mogla imati učinke. Prije donošenja konačne odluke Agencija uvijek opširno izvješćuje sudionika koncentracije o utvrđenim negativnim učincima koncentracije i daje im mogućnost da pronađe rješenje kojima bi se ti učinci uklonili. U 2005. godini Agencija je ocijenila ukupno 31 koncentraciju. Od tog broja čak 18 koncentracija odnosi se na koncentraciju u elektroničkim medijima. Tijekom 2005. godine Agencija je ukupno okončala postupke odnosno donijela odluke u 237 predmeta. Agencija je također bila posebno aktivna u promicanju prava i politike tržišnog natjecanja značajno pridonijela razvoju kulture tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice rad Agencije posebno promatra kroz doprinos ukupnom gospodarskom razvoju zemlje, instrumentima politike i prava tržišnog natjecanja koji se očituje u suzbijanju netržišnih oblika ponašanja poduzetnika posebice onih veće tržišne snage. Uklanjanjem prepreka za pristup tržištu ili distribucijskim kanalima novim poduzetnicima ili poduzetnicima manje tržišne snage ostvaruju se pretpostavke za ravnopravnu tržišnu utakmicu a što povoljno utječe i na politiku zapošljavanja te općem dobru društva. Na osnovu ovog izvješća može se zaključiti da je agencija učinila veliki napredak te klub zastupnika podržat će njegovo usvajanje. Hvala. Za klub HNS-a, poštovani zastupnik Jakša Marasović. Izvolite. Hvala vam kolege i kolegice. Ja ću odmah reći, mi nemamo primjedbi na Izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja jer kad pogledate to izvješće, zapravo vidite s čim se agencija bavi i s čim se bavila u posljednje 3 godine. Ne znam, radite izvješća o potporama a ne znam jeste li ranije postojali? Da. Dakle ako je od '97., to je još uvijek novo da ne kažem punoljetno dijete koje živi u vrlo teškim uvjetima na području Republike Hrvatske koje se mora zapravo na neki način boriti za pravila koja diktira Europska unija i stanje koje imamo mi doma. Takvi kakvi jesmo. Kad se malo prisjetim prije nekoliko godina kad su ovi distribucijski lanci trgovački ulazili u Hrvatsku i reakcije javnosti tada, onda se je govorilo, uništit ćete sve ove male trgovce, ostat će ljudi bez posla. Međutim, šta se dogodilo? Dogodilo se da su ti trgovački lanci ušli u Hrvatsku, da su maloprodajne cijene pale. Ja govorim samo u pozitivnom afektu, maloprodajne cijene su pale sigurno za …/Govornik se razumije./… %, mali trgovci su uništeni, istina. Dakle, tu se dogodilo nešto pozitivno i negativno i dogodilo se nešto što ja smatram vrlo lošim ali ne samo na tom području nego na području ako hoćete velikog dijela gospodarstva u Hrvatskoj, jednog kmetskog odnosa prema radnicima. Danas imate lance koji ljude plaćaju tri do četiri tisuće kuna a bogami imate one koji i plaćaju od dvije do tisuće kuna. Odnos na koji je prema tim ljudima je skoro kmetski. Ja znam da to nije tema rada ove Agencije ali sam morao kazat jer je tema konkurencije na tržištu. Dakle, ta konkurencija donosi neke dobre a neke i loše stvari. S druge strane mi imamo stanje u Hrvatskoj kakvo imamo. Na području komunalnih usluga, na području energetike, na području ako hoćete tek je u povojima telefonije, u povojima je nekakva konkurencija. Mi imamo monopole. Pitanje je, meni se postavlja osobno pitanje, je li bolje imat monopole u nekim dijelovima i segmentima ili je bolje imati konkurenciju? Ja ne znam odgovor na to jer ako dođete do konkurencije onda ćete imati ono što imaju Mađari i Česi danas, recimo u komunalnim uslugama. Kao što sam čuo jedan komentar da je gradonačelnik Budimpešte rekao pa šta ja znam više za cijenu vode i odvodnje. Pitajte u Bruxellesu. To je isto pitanje šta je bolje znate. I to su meni ovako neka otvorena pitanja vezano za ovu temu. Inače, meni se postavlja još jedno pitanje gospođo Spevec. Zanima me koliko je ljudi zaposleno u agenciji i vijeću. Iz ove sheme, vidio sam shemu ali nisam vidio koliko je ljudi zaposleno. I koliko to po preporukama screeninga bi trebalo zaposliti u ovu agenciju.

Poštovani zastupnik Jure Bitunjac. Izvolite! **Bitunjac, Jure (HDZ)** Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege, gospođo predsjednice vijeća! Pred nama je jedan dokumenat koji pruža jednu sliku o radu agencije u proteklom vremenu i osim informacija koje tu dobivamo smatram da i za nas kao saborske zastupnike pruža jedna nova saznanja pruža jedna nova saznanja i kad je riječ o tržištu, kad je riječ o tržišnoj utakmici i onome što nas čeka pristupanjem Europskoj uniji. Pa mislim da i rad ove agencije treba promatrati u svijetlu približavanja Hrvatske Europskoj uniji, s jedne strane i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nadležnost agencije znamo da je ona određena sa dva zakona, Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakonom o državnim potporama. Međutim, jedno pitanje koje se tu ovdje postavlja jest za svakog od nas pojedinačno u saborskim klupama, saborskih zastupnika ako smo za tržišno gospodarstvo, ako smo za slobodno tržište onda moramo naći i okvir da svi gospodarski subjekti, hrvatski gospodarstvenici da imaju šansu, monopola više nema i treba odgovoriti izazovima globaliziranog tržišta. Ranije rasprave, pa evo sada gospodin Marasović kad je spomenuo neke svoje skepse vezano sa tržišnom utakmicom proizlaze možda iz starijih naših nekih navika, starih predodžbi ali vrijeme je, mi živimo u vremenu slobodnog tržišta i kažem da je u prvom redu uloga ove agencije onako kako ja vidim i kako je ona zacrtana jest da daje šansu istu za sve, da treba dokinuti monopolni položaj bilo kojeg gospodarskog subjekta na tržištu. I drugim riječima, ja vidim da njena uloga u prvom redu davanje šanse onima koji trebaju doći na tržište a ne da ono bude rezervirano za određene multinacionalne kompanije pa čak i nacionalne kompanije nego da i mali gospodarstvenici, mali gospodarski subjekti imaju svoju šansu. U tom smislu smatram da je agencija odradila jedan dio posla u smislu edukacije u prvom redu i ono stvari koje stoje kao ograničavajući faktor jest pitanje zakonske regulative o čemu je i predsjednik Odbora za gospodarstvo gospodin Pukleš govorio. I tu postoje određene dileme. Ono što mene interesira jest područje budući da sam radio niz godina u komunalnom sektoru, znači pitanje monopola. Pitanje znači vladajućeg položaja određenih kompanija, određenih trgovačkih društava bilo kad je riječ o vooopskrbi, kad je riječ o odvodnji, distribuciji električne energije itd. I tu mogu postojati određene dileme pa tu se mogu složiti sa gospodinom Marasovićem da li je bolje da sve, maksimalno sve bude predmet tržišnog natjecanja ili je pak bolje nekada da i određene usluge imaju monopolni položaj, drugim riječima da budu pod kontrolom jedinica lokalne samouprave, županije odnosno države. dobar je primjer za jedne zlouporabe takvog položaja koji je ovdje naveden jest trgovačko društvo a to je komunalno poduzeće Ponikve d.o.o. iz Krka kad je riječ o distribuciji vode gdje se za veću potrošnju, veću količinu vode daju niže cijene a to je jedan količinski rabat kako bi ja to rekao. I mislim da je tu intervencija agencije bila fantastična jer onemogućuje položaj, monopolni položaj određenih gospodarskih subjekata na tržištu s obzirom da konkurencije ne može biti niti je ima. Čak ako dođe u privatne ruke takvo društvo opet trgovačko društvo opet neće imati konkurencije. I tu vidim veliku ulogu agencije. I ovo što je gospodin Marasović spomenuo Budimpeštu i privatizaciju vodovoda. Međutim, ono što smo mi imali u prvom čitanju strategije o razvoju, strategije o gospodarenju vodama i vodnim sektorom a koja bi trebala doći uskoro na drugo čitanje jest upravo to da u tom nacrtu a mislim da će to biti konačni prijedlog jest očuvanje većinskog paketa od strane jedinica lokalne samouprave kad je riječ o vodoopskrbi, kad je riječ o odvodnji. kontrolni paket nad takvim trgovačkim društvima odnosno na distribuciji vode kad je riječ o komunalnom sektoru imat će jedinice lokalne samouprave. Što se tiče koncentracije poduzetnika ona je neminovnost i smatram da su naše kompanije na razini Hrvatske učinile značajne pomake a koje se uklapaju u okvire, propise, okvire agencije tako da i nacionalni lanac, Konzum i drugi lanci idu u pravcu odgovora na izazove koji su pred Hrvatskom, pred hrvatskim tržištem, pred hrvatskim gospodarskim subjektima s obzirom na ulazak Hrvatske u Europsku uniju ali i otvorenost Hrvatske kao slobodne zemlje u smislu konkurencije. Prema tome, svakome od nas može biti sentimentalno žao ako neki mali gospodarski subjekt neće opstati ili ne može opstati na tržištu ali je izazov tržišta takav kakav jest a smatram da se dobrom jednom kampanjom i preko agencije i kroz nadležna ministarstva hrvatsko gospodarstvo može osposobiti za konkurenciju. U tom pravcu i potpore hrvatske Vlade odnosno potpore Hrvatske države kad je riječ i o regionalnim potporama jedinicama lokalne samouprave, a kad je riječ i o horizontalnim potporama idu u pravcu jačanja hrvatskog gospodarstva i smatram da agencije kao što su neki od mojih kolega shvatili nije nikakav ograničavajući faktor, nego naprotiv da je jedan subjekt bitan u ukupnom razvoju, jedan čimbenik koji je bitan u ukupnom razvoju hrvatskog gospodarstva. Za sada moram, ponovit ću ponovo, za sada još uvijek on na razini po mojoj slobodnoj procjeni edukacije ali nadam se da će agencija i nadležna ministarstva i hrvatski gospodarstvenici naći model kako krenuti dalje i kako odgovoriti izazovima koji su pred Hrvatskom u slobodnoj konkurenciji kad je riječ o europskom i svjetskom tržištu. Hvala lijepo. Prva replika poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa htio bih samo kolegi Bitunjcu replicirati što se tiče Ponikvi sa Krka jel'? Ovdje se radi dakle o jednoj posebnoj djelatnosti. Radi se o distribuciji vode gdje su Ponikve trebale osigurati mogućnost korištenja gradske vode u vršnom prometu. Nažalost situacija je takva u turističkim mjestima da se udvostruči, utrostruči, ne znam udeseterostruči količina isporučene vode u vršnom prometu dakle u trenutku kada najviše turista tamo boravi. Da bi se to moglo napraviti morate imati infrastrukturu. Ali ta infrastruktura ima svoj trošak i onda kada se isporučuje minimalna količina vode. Dakle ona ima i svoj fiksni trošak, ima svoju amortizaciju i ja se nisam složio sa rješenjem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u konkretnom slučaju jer primjerice imate jednog drugog monopolistu koji se zove HEP. Tamo kupujete uopće kanal da dođe do vas jel? Jer vi kažete: Ok, ja hoću struju. Onda vas oni pitaju koliko struje hoćete? Da vi unaprijed morate reći da ćete recimo 10 kilovata vršne, vršnog prometa imati, vršnog iskorištenja. Platiti 10 kilovata puta 1,70, 1790 kuna i imate račun u odnosu na to što vam HEP osigurava kapacitet. Kod vode nije to tako zato jer kod vode možete maksimalno naplatiti priključak 5 i i plaćati onda na ovaj i na onaj način. Dakle nije ista situacija primjerice kod lokalnog monoplistu, monopoliste u odnosu na nacionalnog, nacionalnog monopolistu. I ovdje treba vidjeti kako regulirati da Ponikve mogu funkcionirati i u periodu kada nemaju tu tu potrošnju kao što imaju u vršnom prometu jer su osigurale da ti ljudi koji dođu tamo preko ljeta mogu imati, mogu

da za veće potrošače cijena je niža, za manje potrošače ona je veća. I mislim da po ovom što je pročitano i ako to odgovara istini onda je Agencija, apsolutno podržavam stav Agencije i smatram da je Agencija izdala izdala rješenje. O ovom riječ o kojem vi govorite a i vi kao gradonačelnik, a bio sam i ja u Sinju, a i radio sam nekoliko godina, 7 godina sam bio direktor komunalnog društva. Mislim da komunalno društvo ima mogućnost, zakonski okvir da budu neke sezonske cijene. Ali to je nešto drugo. Ali ne može se dopustiti da veliki potrošači bilo iz turističkog sektora, bilo iz proizvodnje imaju nižu cijenu domaćinstva. Cijena mora biti jedinstvena. Zapravo dvije su cijene. Cijene za domaćinstvo moraju, bez obzira koliko, da li jedno domaćinstvo trošilo 1 metar kubični prostorni vode ili koristilo 50 ili trošilo 50 mora biti ista cijena, ista cijena. I to, to mora pravilo biti za sve. Tako u cijeloj Hrvatskoj. bila, da je intervencija Agencije bila ovdje potrebna ali ona će biti potrebna i ubuduće upravo za trgovačka društva, za kompanije koje imaju monopol bez obzira da li su one u vlasništvu države, jedinice lokalne samouprave ili su pak u privatnom vlasništvu. Evo hvala lijepo. **Šeks, Vladimir Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega ne mogu se s vama složiti. Ja ću vam dati isto nekoliko primjera. Primjerice u Varaždinskoj a i u sjeverozapadnim županijama imate puno gorica odnosno klijeti i vinograda u kojima su vikendice i gdje isto tako često puta dolaze instalacije ili za vodu, struju pa i za plin. Ne možete mi reći da onaj tko troši jedan, dva ili tri kubika vode godišnje cijela instalacija dolazi tamo. Da treba biti jednaka cijena kao onome u gradu jer je sve se radi o jednoj gradskoj općini. Ne možete biti jednostavno ista cijena jer ni potrošnja, a niti održavanje instalacija nije jednako. Meni je žao što kada je sagledavala i ovaj slučaj Agencija nije vodila brigu i o tome. Idemo govoriti o plinu kao energentima, ista je stvar. Onaj koji povremeno troši, na koji način će se isplatiti? Ispada da Miroslav Korenika koji nema vinograda i koji nema vikendice plaća preko održavanje onim bogatašima ili onim bogatim osobama, pod navodnicima, koji imaju vinograde i povremeno nešto troše. Ne bi li svatko trebao platiti jednako ili pod jednakim uvjetima i održavanje i potrošnju energenta? Jer nemojmo zaboraviti i voda je jednim dijelom energent jer koristite energiju da dovedete na brijeg vodu. Druga je stvar imamo u brdskim područjima i Varaždinske županije ljude ili osobe, kućanstva koji žive najnormalnije na bregovima i ljude koji imaju vikendice, a ne možete mi reći da mora biti jednaka cijena vode za onog vikendaša i za onoga koji normalno živi i kojemu treba i posebno ga stimulirati da živi na tim bregovima gdje inače stanovništvo odumire? A na jednoj strani HEP-u ćemo omogućiti da nešto naplaćujemo i o tome Agencija ne vodi ili žmiri, ili ne vodi dovoljno pažnje jer tu svi plaćamo paušale i vršno opterećenje. Zašto to ne bismo napravili za sve druge vrste energenata? Hvala lijepa. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Jure Bitunjac. **Bitunjac, Jure (HDZ)** Kolega Korenika vi zastupate jednu ideju koja je naprosto nemoguća. Koja je neizvediva, neprovediva. Evo što vi zastupate. Vi ste rekli, po prilici ovo bih ja izvuka iz vašeg ovo, govora iz vaše replike. Onaj potrošač koji je 100 metara daleko od vodocrpilišta i tu prihvaća vode jedno domaćinstvo treba imati cijenu dvije kune. A onaj koji je 50 kilometara dalje a radi se o istom sustavu trebao bi imati cijenu 5 kuna. Naprosto, evo ovako to bi, to bi bilo ono, to bi bio siže onog što ste rekli vi i vi jednostavno zagovarate jednu ideju koja bi trebala biti pravična, maksimalno pravična ali ona je de facto neizvediva, neprovediva i nemoguća. Evo hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovana gospođo Strelec naime izvještaj je napravljen vrlo kvalitetno a i moji prethodnici mislim da su se dosta dobro osvrnuli na ovaj izvještaj. I sad bi trebalo možda još samo reći nekoliko riječi. Naime vidimo da je Agencija sve češće u medijima što je dobro. Ali u pozitivnom smislu. Dakle Agencija radi i posao Agencije se stvarno vidi i javnost je to jako dobro prihvatila. Svjesni smo zapravo da je Agencija i zadnja obrana protiv sveg ovog što je navedeno, dopuštenosti, koncentracije, poduzetnika, zloupotrebe položaja poduzetnika, ograničavajući … /Govornik se ne razumije./ … sporazuma, sprečavanje pristupa tržištu konkurentima i Ja bih nekoliko riječi s obzirom da je evo kolega Marasović malo potakao, govorio o konkurenciji. Da li je konkurencija dobra ili konkurencija nije dobra? Činjenica je da smo zemlja koja je prilično stradala i u ratno vrijeme stvarno osjetljivi na konkurenciju. S druge strane, sjetimo se da je cijela Hrvatska kupovala, stvarno išla u shoping svud i svagdje od mađarskih sela pa do austrijskih sela, da su bile ogromne kolone na granicama i da tog više nema. Prema tome, tu je konkurencija dobro došla. Sjetimo se da je hrvatska privreda, da je konkurencija i dotukla hrvatsku privredu koja je bila na koljenima '88. godine. Možda bi sama propala, ali konkurencija ju je potpuno uništila. Ja vam mogu dati primjera koliko god hoćete. TOP Kerestinec jedan od najboljih primjera koji je bez konkurencije radio po Zagrebu i zgradu televizije, i zgradu poglavarstva. Što god je trebalo dakle nije bilo konkurenta, nije bilo natječaja. Posao se dobivao na jedan drugi način. U trenutku dolaska konkurencije firma je otišla vrlo brzo. Jasno nestao je kliring i ostalo. U pozitivnom smislu opet jedan primjer. '93. godine recimo samoborska komunalna firma nije htjela kod nas vršiti odvoz smeća. Uletila je ne bi vjerovali firma iz Graza koja je odvozila smeće na samoborsko smetlište u to vrijeme što je itekako utjecalo na prestrukturiranje same firme, komunalne firme i u slijedećem natječaju koncesiju koncesiju je dobila upravo ta samoborska firma. Dakle, tu je konkurencija malo osvijestila i napravila stvarno puno tog dobrog. Treba još nešto. Evo, još samo jednu rečenicu vapaj evo gospođe Spevec o kaznama pridružujem se tom jer je činjenica ne može agencija samo, dobro je da podučava, dobro je da sudjeluje, dobro je da informira. Ali, samo za to zadrži vidjet ćete da će efekti biti daleko manji. Prema tomu, pridružimo se svi skupa. Treba itekako regulirati kažnjavanje i velikim kaznama zapravo spriječiti sve ove zloupotrebe pa će mislim stanje biti daleko bolje. Hvala. Hvala. Replika. Poštovani zastupnik Valter Poropat. **Poropat, Valter (IDS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo, gospodin Markovinović je postavio jedno dobro pitanje odnosno jednu tezu, usmjerio se na vapaj predsjednice Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u smislu kažnjavanja, odnosno provođenja odluka i rješenja agencije. Ja sam u svom izlaganju gospodine Markovinović eto i rekao da možda bi bilo učinkovitije kad bi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja imala veće ovlasti, ali to možemo učiniti samo izmjenom i dopunom zakona ili nekim pod zakonskim aktom tako da se odluke i rješenja Agencije moraju sprovoditi, a da u nadležnosti Trgovačkog suda bude kontrola zakonitosti tih rješenja i odluka Agencije kako bi se pravovremeno i pravilno postavili protiv monopola. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, ja mislim kao i obično kolega Valter i ja se slažemo u puno mišljenja. Ja isto tako podržavam Mislim da će Agencija to sve skupa dobro pripremiti. Jer samo provođenje mislim da je bitno u svemu tome, a to moramo svi podržati. Evo toliko samo. Hvala. Potpredsjednik Doma, poštovani zastupnik Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, predsjednice Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja dozvolite da odmah u startu kažem da ću ja osobno glasati za ovo izvješće i da ću ga podržati. Moram reći da je ono vrlo kvalitetno ne samo načelno, nego i pojedinačno poglavito kada se uzmu “kez“ slučajevi koji su prikazani i koji sami po sebi daju puno stvari na uvid i na mogućnost. Ovdje posebice podržavam da je Agencija dala prikaz i svog zakonodavnog praktički rada u vezi sa donošenjem dvije uredbe, ali i otvorila čitav niz novih pitanja i dozvolite da ja ne govorim toliko o onome što je dobro jer se to samo po sebi podrazumijeva, nego dopustite da ukažem na nekoliko stvari za koje i vi ukazujete ili koje se iz teksta mogu između između redaka proučiti, pročitati kao mogući problemi koji su pred nama. Prvi problem jeste pitanje provođenosti ili zaštite zakonitosti kada su odluke Agencije u pitanju i provođenje tih odluka s jedne strane i s druge strane eventualno provođenje izrečenih sankcija. Očigledno je da ovdje agencija sasvim, sasvim ispravno baca lopticu ako smijem tako reći sportskim jezikom u dvorište zakonodavne vlasti. Ovdje je pitanje gdje zakonodavna vlast mora urediti ova pitanja i sasvim je jasno ako i dalje primjerice nadzor zakonitosti sudske ostane pri Upravnom sudu onda se mora tražiti da ovo mora sud riješiti sa punom nadležnošću. Ne može se stalno loptati da se vraća prvobitnom tijelu na ponovno postupanje jer jednostavno ovako to teče u nedogled. Drugo što je veoma važno jeste pitanje zapravo postići jedinstvo, predmet odnosno spora i otvoriti mogućnost raspravljanja kako zapravo otvoriti da u tome sudjeluju i trgovački sudovi s jedne strane i s druge strane da se u isto vrijeme zaštita zakonitosti preko Upravnog suda ostvari. Ja mislim da je to pitanje koje je veoma složeno i ozbiljno i vjerojatno da Agencija ima neko od rješenja. Ona može ponuditi iskustva drugih zemalja, ali konkretno se rješenje se mora opredijeliti zakonodavna vlast zajedno sa izvršnom vlašću. Ona bi ga ponudila. Kako ga nema ona zapravo ukazuje na problem i sa tim se moramo suočiti, moramo ozbiljno raspraviti. Drugo pitanje koje bih ja htio posebice otvoriti to je pitanje zapravo suradnje Agencije sa drugim tijelima koji se isto tako trebaju baviti borbom protiv monopola ili anti monopolskog ponašanja, a tu se prije svega misli na one koji se bave pitanjima financija, odnosno bankarstva i telekomunikacija. Nemoguće je a mi smo potpuno svjesni da u tom segmentu imamo dosta što monopolskog što oligopolskog ponašanja u kojem Agencija ne može sama ništa napraviti i u tom pogledu zapravo bi trebalo također na zakonodavnoj razini stvoriti pravni osnov ne samo za suradnju između ne znam Agencije za telekomunikacije, Agencije za zaštitu tržišnog …/Govornik se ne razumije./… nego propisati kada se u graničnim područjima koji utječu na monopolski položaj i osobito zbog monopolskog položaja na neravnopravnost drugih subjekata na tržištu mora učiniti zajednički sjest, zajednički za stol ovih tijela i utvrditi zapravo pitanja i izvijestiti o tome ne samo Sabor, nego i poduzeti odgovarajuće mjere da se to spriječi. Treće pitanje o kojem valja ozbiljno razgovarati je na neki način zapravo provedba samog Ustava, ne samo zakona. To pitanje gdje bi država trebala poticati gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana, brinuti se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva s jedne strane i s druge strane gdje se prava stečena ulaganjem ne bi smjela umanjivati. Na žalost u tom segmentu ne radi se samo o odnosima prema monopolistima i oligomonopolistima, nego i prema državi i njenim subjektima. Ja moram reći da imamo neke stvari koje same po prirodi stvari ne možemo drugačije interpretirati nego u tome da nažalost često puta i država uvijek će naći opravdani razlog, ali on nije u skladu sa zakonom zapravo omogućuje da se umanjuju ulaganja, prava stečena ulaganjem s jedne strane, ili s druge strane da se pojedini subjekti ne dovode, dovode u neravnopravni položaj. Primjera radi, ako uzmete input i output u pojedinima tu subjektima onda ćete vidjeti da u ulaznoj sekvenci često puta imate zapravo nelojalne odnose kojima se smanjuju opterećenja da bi se zapravo postigao odgovarajući položaj u konkurenciji, odnosno nelojalne konkurencije. Pa npr. uzmite jednu tvornicu, za preradu sušenog voća, odnosno za proizvodnju sušenog voća i povrća u Vrpolju, država jednostavno kao najveći vlasnik, država kao onaj koji bi trebao riješiti taj problem, kao vlasnik itd. dakle kao nositelj vlasničko-pravnih ovlaštenja građansko-pravnog subjektiviteta i trgovačkog subjektiviteta, ne kao nositelj vlasti, jednostavno sebi dozvoli da neće ljudima uplaćivati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i to već mjesecima traje. Postavlja se pitanje u kojoj je poziciji ona u odnosu na one druge koji to moraju? Pa naravno privilegiranom položaju. Isto tako imamo čitav niz javnih poduzeća koji znaju još uvijek na tim stvarima raditi i u tom segmentu se zapravo treba otvoriti jedan novi iskorak. Ne samo s aspekta ovih prava na temelju rada, nego i onih prava iz rad kada se zapravo umanjenim plaćama ili nedostojnim zaradama radnika pokušava na tržištu ostvariti poziciju. I to je jedna nova dimenzija o kojoj bi zapravo trebalo postići veći stupanj djelovanja naše Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. A to je zapravo novi iskorak gdje ona treba uči u uzroke određenog položaja i ponašanja da bi zapravo mogla djelovati. Naravno to nije moguće sa ovakvim kapacitetom ni prostornim, ni kadrovskim, ni organizacijskim kako sada agencije imaju. I u tom pogledu s pravom Agencija upozorava da zapravo stručna ekipiranost kadrovska ekipiranost traži potrebno je jačanje stručnih kapaciteta Agencije. Ono što moramo shvatiti, Agencija ako hoće stvarno djelovati na sprječavanje monopolskog i oligopolskog položaja onda mora imati sasvim, sasvim drugačiju poziciju. I naravno ne samo ekipiranost nego i kontinuiranu edukaciju kako za ljude koji se nalaze u Agenciji tako za institucije koje rade zajedno sa Agencijom na provedbi njenih odluka, odnosno stajališta i naravno propisa. U tom segmentu pravom Agencija upućuje u ovom izvještaju da bi edukacija trebala obuhvatiti pravosudna i državna upravna tijela prije svega, a onda naravno i nositelje javnih ovlasti i javnih prava koji u organizacijama i udrugama. Četvrto, postavlja se jedno veoma važno pitanje koje nije riješeno sistemski. To je odnos na tržištu i položaja na tržištu javnih i komunalnih poduzeća kod nas. Mi moramo definitivno raščistiti u kojoj mjeri smo spremni postići zapravo i propisati u prijelaznom razdoblju položaj naših komunalnih i javnih poduzeća koji će imati stanoviti oblik monopolskog ponašanja, ili još bolje, koji će moći u odnosu na treće se ponašati sukladno, po pravilima nelojalne tržišne konkurencije radi toga što iza njih stoji jedinica lokalne ili regionalne samouprave koja će pokriti njihove gubitke i određene stvari, ali zbog socijalnog efekta koji trebamo i mora učiniti u odnosu na skupovnu i na potrošnu mogućnost današnjeg stanovništva, našeg stanovništva. I potrebe s jedne strane da u isto vrijeme zadržimo minimalni standard koji bi držao priključak našeg stanovništva i naše zemlje prema zemljama Srednje Europe i naravno Zapadne Europe. Činjenica je da u tom segmentu mi moramo zapravo zakonodavno to pitanje riješiti i moramo postaviti to na odgovarajući način. Ne smijemo se često puta pozivati stalno na liberalni koncept. U liberalnom konceptu Zapadne Europe jako su prisutne nacionalne ekonomije s jedne strane i tako da ta globalizacija zapravo ima i svoju nacionalnu dimenziju. I s druge strane veoma, veoma se precizno koriste kako međunarodne konvencije tako i naravno unutrašnji pravni poreci odnosno ustavni kojim se ograničava i određena poduzetnička i vlasnička sloboda, ali se uvijek osigurava odgovarajuća tržišna naknada da bi se spriječilo zapravo monopolsko ponašanje, ili bolje rečeno ako se ono uspostavlja da to plati ceh, a ne subjek koji je konkurent na tržišnim odnosima. Naravno ovdje posebice zbog toga treba raščistiti pitanje koji mora biti javno i transparentno kad država i njeni subjekti izravno ili neizravno potpomažu određenom subjektu. Ali to mora biti zakonom točno propisano i mora biti u skladu s ustavom i međunarodnim dokumentima. To nije lako. U tom segmentu treba zapravo ovlastiti naše pregovaračke timove da u prijelaznim razdobljima mogu sukladno sa razgovorima sa Europom o tom pitanju riješiti i naravno to mora biti vezano uz ciljeve koji se žele postići. Ja na to upozoravam iz jednostavnog razloga. Ovu praksu koju imamo to, ona ne može opstati. Ona je zapravo nastala kao po sili inercije, po sili stalnog stvarnog stanja na tržištu, a ne po sili onoga što bi trebalo biti uređenih pravila ponašanja na tržišnim odnosima koji bi zapravo omogućili našoj agenciji kvalitetan rad. I u tom pogledu ja podržavam da se prihvati ovo izvješće. Ali u isto vrijeme zapravo predlažem kolegama da razmotrimo mogućnosti da se zakonodavnim putem osiguraju bolja prava, ovlasti i odgovornosti. Drugo da se osiguraju financijska sredstva za rad agencije koji će omogućiti stručnjake, … /Govornik se ne razumije./ … educiranost. I treće da se osigura kvalitetna suradnja sa ostalim institucijama koje moraju osigurati zaštitu tržišnog natjecanja protiv monopola ili oligopola u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Vlater Poropat. **Poropat, Valter (IDS)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo ja slažem sa gospodinom Arlovićom koji ukazuje da se sporovi sa upravnih sudova vraćaju opet Agenciji. Međutim, sporovi sa upravnih sudova da ne samo da se vraćaju Agenciji nazad, nego u većem dijelu koliko je meni poznato odlaze i u zastaru. Pa zbog toga sam, kažem još jednom, mislim da bi bilo dobro i učinkovito da se Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja da veće ovlasti izmjenom i dopunom zakona s time da se odluke i rješenja Agencije moraju sprovoditi, a da u nadležnosti Trgovačkog suda. Zbog čega Trgovačkog suda? Zbog toga jer upravo Trgovački sud je nadležan za trgovačka društva i najbolje je upoznat sa problematikom u tim trgovačkim društvima. da je u nadležnosti trgovačkog suda bude kontrola zakonitosti tih rješenja i odluka Agencije kako bi se pravovremeno i pravilno postavili protiv monopola.

Agencija može i treba voditi upravni postupak. Agencija mora imati mogućnost da upozorava i da propisuje određene stvari. Kao što ne možemo Trgovačkom sudu dati kontrolu zakonitosti. Trgovački sud mora dobiti u ovim procesima mogućnost zapravo da postupa po, kada se radi o nelojalnoj konkurenciji, kad se radi o monopolu itd., a ono što moramo dobiti mi moramo odobriti sudove koji se bave zaštitom, zakonitošću akata itd., upravi sud, da sa punom nadležnošću, oni ne smiju odbijati, ući u meritum spora, oni to moraju riješiti. Mi moramo u tom segmentu definitivno preispitati položaj Upravnog suda u Republici Hrvatskoj i mi ćemo morati uvesti vjerojatno … /Ne razumije se./ … vjerojatno nema potrebe da to bude ne znam koliki Upravni sud, ali bi moralo biti razgovora o tome da Upravni sud ima prvi stupanj vjerojatno u Osijeku, Splitu, Rijeci, Varaždinu i Zagrebu i naravno na razini države koji će biti drugostupanjski sud koji će morati definitivno rješavati ova pitanja pitanja nadzora zakonitosti i naravno zakonitosti upravnih akata koje su u tom segmentu riješili. Sve dotle dok ne dođemo u poziciju da se država značajno povuče iz gospodarskih odnosa u kojima nema šta raditi. Prema tome ja jesam u jednom segmentu da se ojača i pozicija trgovačkog suda u odnosu na meritum rješavanja sporova kada se radi o odnosima u, poslovnim odnosima između trgovačkih subjekata na tržištu, ali nadležnost i zakonitost to mora biti dalje u upravnom sudu i u tom pogledu treba zapravo spriječiti ovaj pink-ponk koji se dešava, gdje se zapravo upravni sud utvrdi da nešto eventualno nije, ali onda vraća na prvi stupanj rješavanje, neće meritorno to riješiti. S jedne strane ne samo što neće nego i često puta postoji čitav niz opravdanih razloga koji ga onemogućuju u svemu tome zbog nedostatka kadrova, prostora i svega ostaloga. Prema tome mi moramo ovu jabuku kiselu koja je kisela, ali je moramo riješiti. Zašto je kisela? Zato što s jedne strane međunarodna zajednica traži da smanjimo broj sudova, a s druge strane ćemo u jednom segmentu morati otvoriti nadležnosti i proširiti i po broju, broj sudskih institucija koje bi zapravo radi zaštite zakonitosti i radi vladavine prava i uspostave pravnog poretka, a osobito u tržišnim odnosima bilo nužno potrebno urediti. Hvala lijepa na replici kolega. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. poštovani predstavnici Agencije, cijenjene kolegice i kolege. Ja ću prije svega poduprijeti ovo Izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i u svakom slučaju podupirem rad Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja jer imam dojam da iz godine u godinu utjecaj agencije na tržište ima sve veći značaj i da djeluje između ostalog sa dva osnova. Jedno je da doista rješava sve veći broj slučajeva gdje je moguće narušiti tržišno natjecanje u Republici Hrvatskoj, a drugo čini mi se da malo je počelo i preventivno djelovati, dakle da se neki čak niti ne odvaže baviti nekim poslovima, odnosno ići na neki način poslovanja jer se boje da ne bi možda pali pod škare škare Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Ovo je izuzetno važno zato što na žalost u Hrvatskoj tržišno natjecanje je još daleko od nekakvog reguliranog tržišta budući da je u konačnici prekratki period iz onoga kad smo imali apsolutni monopol, a kad kad smo imali apsolutni monopol i nepostojanje tržišta pa smo dobili tržište pa sada trebamo tek doći do toga da imamo poslovni moral i etiku da većina poslodavaca na tržištu postupa moralno, časno i pošteno prema svojim konkurentima, prema potrošačima, prema državi i prema lokalnoj samoupravi, a da ne koriste sve one mogućnosti koje su im ostavljene i u nedorečenim zakonima i u nedostatnoj kontroli od strane inspektorata ili nekih drugih inspekcijskih službi kako bi ostvarili profit ili probitak za sebe osobno, odnosno za kompaniju koje su na čelu. U budućnosti će vjerojatno u količini biti manje narušavanja tržišnog natjecanja, ali će one po svojoj strukturi i težini i financijskom aspektu biti veća i teža i imati će puno veći upliv na građane Republike Hrvatske, odnosno na konkurente zato jer će negativno utjecati na razvoj, rast i poslovanje svojih konkurenata. No, dozvolite mi da kroz ove načelne progovorim o dva vrlo konkretna slučaja. Jedan se događa upravo u ovo vrijeme, a to je dakle da je nešto što je bilo predmetom na agenciji i to u osnovnom odlučivanju čak i u žalbenom postupku, dakle sada će imati svoju jednu reperkusiju koja će negativno utjecati i na tržište, a posebice na zaposlenost u Republici Hrvatskoj pa onda i na žalost i u mojem gradu. Dakle 2000. godine "Podravka" je odlučila prodati jedan dio svog biznisa, to je proizvodnja kvasca. Tada je imala na stolu dvije ponude, jednog francuskog ponuditelja i jednog kanadskog ponuditelja i u tom trenutku na tržištu Republike Hrvatske francuski ponuditelj je već imao svoje proizvodne kapacitete i zauzima je ja mislim više od 50% tržišta Republike Hrvatske. U prvom trenutku "Podravka" se odlučila prodati to kanadskom ponuditelju koji u tom trenutku nije imao niti 1%, dakle uopće nije djelovao na tržištu Republike Hrvatske, ali nešto se dogodilo u zadnjem trenutku i ipak je donesena odluka da se proda to francuskom ponuditelju, čime je francuski ponuditelj imao oba proizvodna kapaciteta, jer u Republici Hrvatskoj postoje dvije tvornice za proizvodnju kvasca i u tom trenutku dakle je taj francuski ponuditelj ili francuski vlasnik imao oba proizvodna kapaciteta, dakle imao je koncentraciju od 100% proizvodnje i od ne znam 98% tržišta, jer vjerojatno se tu i tamo neka germa uvezla preko granice u Hrvatsku. Naravno da se kanadski ponuditelj žalio na to i obratio se agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Agencija je u prvom slučaju rekla da je to prevelika koncentracija i da je narušeno tržišno natjecanje i poništila, odnosno rekla je da treba raskinuti ugovor o prodaji francuskom ponuditelju ali su se tada žalili oni koji su sklopili ugovor i u drugom krugu na žalost je rečeno da to nije koncentracija, dakle da se ugovor može ostati na snazi i da jedan ponuditelj ima 100% proizvodnih kapaciteta na području Republike Hrvatske pri čemu i jedna tvornica je daleko više kapacitirana od potreba Republike Hrvatske za svim kvascima. I to bi bilo sve o.k. da se ne događa ovo što se događa ovih dana, a to je da je taj francuski ponuditelj, odnosno sada francuski vlasnik vidjevši da nema potrebe da ima dvije tvornice u Republici Hrvatskoj odlučio jednu zatvoriti i to zatvara upravo ovu tvornicu u Koprivnici pri čemu će 68 radnika 1.12. ostati bez svojih radnih mjesta. Ono što je još veći problem u tome, da se to događa u trenutku kada je pred otvaranjem uređaja za pročišćavanjem otpadnih voda i kada bi trebala ta tvornica koja je inače ogromni zagađivač, jer tvornica kvasca je prljava industrija koja radi vrlo veliku vodu sa vrlo velikom opterećenošću, dakle oni se sada povlače, što znači da su koristili resurse dok su mogli kaj bi mi u Podravini rekli, raubati naše resurse. Dakle dok su mogli iscrpljivati okolinu, do tada su radili. Sada kada bi trebali konačno početi pošteno plaćati svoj negativni utjecaj na okolinu, sada se povlače, ostavljaju 68 radnika na cesti. A da je to doista bila koncentracija govori i o tome da oni ne žele prodati biznis, dakle, ne žele prodati tvornicu kvasca kao tvornicu kvasca nego žele prodati nekretninu. Dakle, oni ne žele da sada eventualno konkurent neki dođe i kupi tu tvornicu kvasca. I na ovom primjeru vidimo, dakle, može negativnog utjecaja imati ako ne možemo regulirati tržišno natjecanje u Republici Hrvatskoj. Ja osobno smatram da je u prvom koraku Agencija postupila potpuno pravilno. Mislim da je bilo vrlo velikih pritisaka da se promijeni ta odluka, promijenjena je i očito da je odluka promijenjena na štetu i radnika, na štetu tržišta, na štetu lokalne zajednice i na štetu okoline, budući da da se francuski vlasnik povlači bez ikakve obveze da sanira ono što je u proteklih 5 godina činio. Ono što je zabrinjavajuće da je prekjučer došao obavijestiti sve da od 1.12. više naprosto neće raditi u Hrvatskoj. On i dalje ostaje na hrvatskom tržištu zato jer mu ostaje druga tvornica koja mu je u potpunosti dovoljna ne samo za Hrvatsku nego za regionalno tržište. Ovdje možemo govoriti i o tome da je poriv bio da se kupi taj proizvodni kapacitet kako bi se spriječila konkurencija jer u tom trenutku je "Podravka" bila njemu konkurent na tržištu. I drugo, da se spriječi da konkurent dođe i preuzme taj kapacitet. I tako danas imamo na tržištu Republike Hrvatske sasvim sigurno monopol što se tiče proizvodnje i prodaje kvasca jer ova tvornica kvasca ima preko 99% tržišta. I drugo o čemu bih htio govoriti, a mislim da je to veliki zadatak Agencije u budućem razdoblju, to je nasilje koje nad tržištem vrše trgovački lanci i nasilje koje trgovački lanci vrše nad proizvođačima. Dakle, u ovom trenutku tržištem na upravlja tržište nego upravljaju trgovački lanci koji u jednom trenutku mogu bitno utjecati na uspješnost poslovanja velikih proizvođača, prije svega domaćih, jer sa stranima to ne mogu činiti budući da robu moraju plaćati unaprijed ili imate garancije, ali sa domaćima mogu tako da ih stavljaju na vrlo neadekvatna mjesta na svojim policama, da ih ucjenjuju sa cijenama, sa cijenama, sa rabatima, sa rokovima plaćanja i sa nečim drugim. I mislim da je tu nedopustiva koncentracija već na hrvatskom tržištu, a ono što ne može Agencija riješiti nego što bi trebao Sabor riješiti, to je da propišemo da kao što je uobičajeno u cijelom svijetu, onaj tko ima trgovine ne može imati i brandove. On može imati nešto što se zove "private label", dakle, privatnu marku, ali to se znači onda dakle da je marka isključivo koja se prodaju u tom trgovačkom lancu. Međutim, mi imamo danas situaciju na hrvatskom tržištu da lanci imaju i svoje brandove, dakle, brendiranu robu, imaju i onda ne samo da prodaju to u svojim lancima nego prodaju to i drugim lancima i na takav način bitno utječu na neravnotežu na tržištu i na neravnopravni položaj ostalih proizvođača. Mislim da je to nešto što sustavno se treba riješiti jer ćemo doći do toga da nam trgovci budu vlasnici proizvodnje, a onda će profit jedino biti doista u trgovini, a u proizvodnji em neće biti profita, em vjerojatno neće biti ni proizvodnje.

pokazuje nastojanja Agencije da suzbije sve probleme koji stoje pred slobodnim tržišnim natjecanjem u Hrvatskoj. Naravno, veliko je pitanje s jedne strane koliko je Agencija za to sposobna obzirom na sredstva i ljude koji su na raspolaganju, ali jednako tako, još je veće pitanje koje su doista zakonske ovlasti Agencije da bi se ona doista mogla pozabaviti sa svim slučajevima koncentracije kapitala ili drugih poremećaja, potpuno slobodnog tržišnog natjecanja. Po našem sudu najvrjedniji dio ovog Izvješće je upravo ova analiza sa ključnim karakteristikama svih koncentracija poduzetnika koje je Agencija u prošloj godini analizirala. Bilo da je riječ o tome da se postiže koncentracija kapitala preuzimajući firmu koja je u stečaju, ali zato ima iznimno veliko tržište kao što je to učinila "Europa press holding" kad je kupila "Slobodnu Dalmaciju" koja je bila u vrlo teškoj situaciji. Bilo da je riječ o tome da se umjesto "greefield" investicija zapravo pokušavaju preuzeti hrvatske firme i tako ovladati hrvatskih tržištem. Bilo da je riječ o koncentracijama koje su išle za time da se poveže poljoprivredna industrija, prehrambena industrija sa veleprodajom i maloprodajom ili o horizontalnim koncentracijama. Dakle, spajanjem tržišnih takmaca. Jedan od najvećih paradoksa tržišnog natjecanja je upravo to što su oni koji se zalažu za slobodno tržište upravo isti koji bi najradije eliminirali slobodno tržište onog časa kad ostvare za njih pogodnu koncentraciju kapitala. Paradoks tržišnog natjecanja je u tome da je ono slobodno dokle, dok ključni igrač na tržištu ne zagospodari kompletnim tržištem i to je ono o čemu Hrvatski sabor i ovdje treba razmišljati. I temeljem svih ovih pokazatelja iz Izvješća pokušati doraditi Zakon kako bi on čim bolje odgovorio svim idućim ovakvim situacijama koje su ovdje navedene. Ja ovdje ipak nažalost moram konstatirati još 3 slučaja kod kojih nije došlo do reakcije Agencije. Sva 3 su i slučaj telekomunikacija. Jedno je situacija preuzimanja Iskona od strane HT-a. Iskon je u tom času imao koncesiju za "Vajmaks" imao je koncesiju za fiksnu telefoniju i jednostavno je preuzet od HT-a i time je zapravo došlo do poremećaja na telekomunikacijskom tržištu. Drugo je situacija VIP-ovog "homeboxa" gdje VIP kao operater sa značajnom tržišnom snagom u mobilnom tržištu uz koncesiju koju je ishodio za fiksnu telefoniju ulazi na tržište fiksne telefonije. I treće je situacija sa HT-ovim potpuno neopravdanim nastojanjem da jedinstveno ovlada sa telekomunikacijskim kanalima. Agencija je tu u ta tri slučaja po našem sudu morala reagirati, na žalost Agencija nije reagirala, koji put se izvlačeći na tezu kako su za to nadležni drugi, a koji put se izvlačeći na zakonske odredbe da je zapravo se radilo kao kod Iskon-a o premalom premalom iznosu, odnosno o premalom kapitalu koji je pripojen većem igraču. Dakle, to sve pokazuje da postoje manjkavosti u ovom Zakonu koje bi trebalo doraditi, ali ono što je ključno i što mi doista dvojimo jest to ima li doista želje u hrvatskoj Vladi i u Agenciji da otkloni dakle manjkavosti zakona i iz tih razloga biti ćemo suzdržani kod glasovanja o ovom izvješću. Hvala. Hvala. 5-minutna rasprava. Klub zastupnika IDS-a, poštovana zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovana gospođo Spevec. Evo već smo čuli klub IDS-a će podržati ovo izvješće. Moram reći da je svakako pohvalno da u 2006. raspravljamo o izvješću iz 2005., a ne kao na početku godine kad smo imali izvješće za 2004. godinu. Napredak je i nadam se da će iduće godine biti još Iako je formirana Agencija '97. godine još uvijek nije dala puni doprinos ukupnom gospodarskom razvoju zemlje. Pravni okvir koji je potreban za najbolju zaštitu predlaganje novih rješenja, iskustava Europske unije i drugih zemalja, uvođenje visokih standarda sigurno nisu dosegle razinu koja je potreba hrvatskom gospodarstvu. Kako sama Agencija navodi kao svoju zadaću i aktivno sudjelovati i uspostavljati oblike stručne suradnje sa drugim tijelima u Republici Hrvatskoj koji u svom djelokrugu obavljaju također također odgovarajući opseg poslova zaštite tržišnog natjecanja u pojedinim gospodarskim sektorima te isto tako predložiti oblike zajedničkog rada u kojima se doprinosi ukupnoj razini provedbe tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i ispunjavanju kriterija za članstvo u Ali svakako moram reći da je žalosno da 2006. godine nemamo nekakve osnovne postavke kojima bi isto, a po kojima bi Agencija trebala raditi. Što to nedostaje? Svakako nedostaje metodologija izračuna stupnja monopolizacije tržišta. Razvijene ekonomije u cilju zaštite svojih nacionalnih gospodarstava i potrošača imaju specifične mjere kojima računaju stupanj monopolizacije tržišta, a to je posebno važno kod spajanja više poduzeća. Gospođa Spevec sigurno to zna jer u svijetu su takve mjere poznate. Jedna od takvih je Herfindalov indeks, odnosno H-indeks, a koriste se i koeficijenti koncentracije za četiri ili osam najvećih poduzeća u tom sektoru. Kod nas nema primjene takvih mjera pa sve ove ocjene ostaju prilično na subjektivnoj ili političkoj, a ne stručnoj ocjeni, zato imamo ovakve rasprave o monopolima što se tiče u vodoprivredi, u energetici. Ovdje su se postavljale neke dileme da li je bolje biti na tržišnim osnovama ili monopolnim, međutim sigurno da se mi zalažemo za tržišnu utakmicu, međutim ona je vrlo teška i treba sigurno voditi u toj tržišnoj utakmici računa o ljudima i treba odrediti nekakve granice, a ne da se događa da se na račun zaposlenika dobiva profit, a zaposlenici se tretiraju kao roblje. Postavlja se isto tako pitanje kako takve kazniti i koliko im dopustiti da maltretiraju svoje zaposlenike? Možda će netko reći da to nije pitanje Agencije, ali svakako Agencija nije izolirana u društvu, već treba surađivati sa drugim institucijama po tom pitanju, a isto tako biti aktivni sudionik u predlaganju zakonskih rješenja kako bi se gospodarstvo razvijalo na pravilan

da ne širimo raspravu ja ću samo odgovoriti na vrlo konkretna pitanja koja su mi upućena i dati jedan prijedlog. Dakle, što se tiče pitanja gospodina Marasovića 31.12.2005. godine u Agenciji je bilo 37 zaposlenika, to uključuje i 5 članova Vijeća. Danas nas je 44. Optimum bi bio negdje oko 60-tak, do 64, 5. Prosjek starosti u Agenciji je oko 33 godine visoko stručan kadar, svi pravnici sa pravosudnim ispitom, jedno 6 magistara znanosti što ekonomskih što pravnih. najveći problem Agencije nije njezin broj nego veliki odliv tih mladih vrlo obrazovanih, educiranih ljudi koji zapravo nalaze vrlo lako posao u privatnom sektoru i to je ono zašto naša edukacija stalno mora biti jer uvijek se, veliki je taj, velika je fluktuacija zaposlenika. Što se tiče ostalih rasprava ne bih nikako htjela širiti. naš je prijedlog, Agencija je tijelo koje je osnovao Hrvatski sabor, imamo i odluku o osnivanju Agencije, odgovara za svoj rad Hrvatskom saboru i ja nekako pozivam da se preko saborskih odbora pojedina pojedina pitanja su vrlo interesantna, pitanje komunalnih djelatnosti, pitanje odnosa sektorskih regulatora i nadležnosti Agencije koje je posebno apostrofirao poštovani zastupnik Tadić, kontrola zakonitosti rada i sustav kažnjavanja koje je gospodin Poropat i gospodin Arlović naglasio. Dakle, Agencija je spremna u svakom trenutku da li u okviru određenih odbora, da li u okviru kojem god poštovani zastupnici predlože zapravo sudjelovati u radu na i dati svoj doprinos razvitku tržišnog natjecanja u područjima za koje je zakonom nadležna, ali i unapređenju u onim dijelovima gdje naše nadležnosti ne dopiru, ali u ovoj želji da promičemo tržišno natjecanje kad se radi i o liberalizaciji dakle tu vrlo spremni sudjelovati u tome. Što se tiče posljednje diskusije vezano za da li Agencija primjenjuje metodologiju izračuna koncentracija. Naravno da primjenjujemo. Naša rješenja su na web stranici Agencije i uzimamo i HH i indeks i …/Govornik se jednako koristimo kao i sve agencije u svijetu. Dakle, primjena istih metodologija kakve primjenjuju članice europske zajednice je u također također zastupljena u radu Agencije na što samo zapravo obvezani i samim zakonom a da ne govorim i Sporazumom o stabilizaciji pridruživanju. Dakle, pozivam sve vas koji ste ovdje iskazali interes za rad Agencije, posebno napomenula sam oko ovih područja, Agencija je spremna sudjelovati u okviru